Sada prelazimo na raspravu o idućoj točci dnevnog reda. Imamo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 rasprave. Raspravu su proveli 4 odbora, za zakonodavstvo, za pravosuđe, za Ustav, Poslovnik i politički sustav i prostorno uređenje i graditeljstvo. Izvješća ste primili. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog?

predlažemo izmjene i dopune Zakona o izvlaštenjima i to izmjene i dopune koje se odnose na odredbe Zakona o izvlaštenju koje su dodane izmjenama i dopunama iz 2001. godine. Naime, ove odredbe na koje se prijedlog odnosi unesene su u Zakon o izvlaštenju kao prijelazno rješenje da bi se osigurala odgovarajuća sudska zaštita temeljnih prava na koje obvezuje Europska konvencija o zaštiti ljudskih prava i sloboda. Naime, pravo vlasništva u koje zadire izvlaštenje je temeljno ljudsko pravo u odnosu na koje smo bili dužni osigurati kontradiktornu raspravu pred zakonom ustanovljenim nepristranim sudovima, onako kako nas obvezuje članak 6. Europske konvencije. Budući da nismo imali odgovarajuće rješenje prijelaznim odredbama dalo je da se o pitanjima izvlaštenja sudskom sporu rješava pred županijskim sudovima. Budući da su Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o sudovima ustanovljeni upravni sudovi kao sudovi nadležni za odlučivanje o tužbama pojedinačnih odluka javno pravnih tijela i budući da su upravni sudovi počeli sa radom 1. siječnja 2012. godine, predlažemo da se i ovi upravni postupci daju u nadležnost upravnim sudovima odnosno da se Zakon o izvlaštenjima izmijeni na način da se brišu ove prijelazne odredbe koje su uređivale nadležnost županijskih sudova. U smislu odredili smo i prijelaznu odredbu po kojoj bi županijski sudovi zaprimljene predmete koje se odnose na izvlaštenja a nisu pravomoćno okončani proslijedili nadležnim upravnim sudovima i dovršili ih po odredbama odgovarajućih zakona ova izmjena neće zahtijevati nikakve posebne financijske troškove jer kao što sam rekla upravni sudovi su već počeli sa radom, prijedlog za donošenje Zakona po hitnom postupku temeljimo na činjenici da smo sada u istoj situaciji da o istoj vrsti postupaka rješavaju sudovi različite vrste što je nedopustivo i radi pravne sigurnosti i radi poštivanja svih postupovnih odredaba smatramo nužnim ovu

Ne. Onda otvaram raspravu. U ime Kluba SDP-a gospodin zastupnik potpredsjednik Hrvatskog sabora gospodin Josip Leko. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana gospođo zamjenice ministra, kolegice i kolege zastupnici. naime, radi se o Zakonu koji uređuje zaštitu ljudskih prava koji proizlaze iz vlasništva. U Hrvatskom pravnom sustavu logično je postavljeno da je vlasništvo temelj evo da samo pokušam to na nekoliko članaka iz Ustava potvrditi. Naime članak 29. Ustava stavak 1. govori da svatko ima pravo na zakonom ustanovljeni nezavisan i nepristran sud i u razumnom roku zaštititi U članku 48. ustava jamči se pravo vlasništva a vlasništvo obvezuje vlasnika. ustava zakonom je moguće i pazite sada, u interesu Republike Hrvatske ograničiti, dakle samo su dva razloga za ograničenje prava prava vlasništva to je interes Republike Hrvatske i sigurnost Republike Hrvatske. Ograničiti pravo vlasništva uz naknadu. I četvrti članak Ustava je članak 52. koji utvrđuje da su zemlje, šume i druga bogatstva od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i imaju osobitu zaštitu Republike Hrvatske. DA bismo zaštitili vlasništvo u periodu prijelaza dok nismo izgradili pravni sustav, odnosno izgradili sudski sustav, dok nismo ustrojili upravne sudove u Republici Hrvatske, nadležnost nad zaštitom vlasništva povjerili smo zakonom županijskim sudovima. Pošto je Zakon o upravnim sudovima bilo je potrebno u skladu s time mijenjati ovaj Zakon o izvlaštenju i nadležnost nad zaštitom pred nezavisnim tijelom povjeriti upravnim sudovima. Tako će upravni sudovi u Republici Hrvatskoj odlučivati o izvlaštenju nakon provedenog upravnog postupka, ovdje se kaže nakon drugostupanjskog rješenja upravnog. Dakle, prijelaznim i završnim odredbama se utvrđuje da će dosadašnji predmeti i sporovi koji se vode na županijskom sudu biti prenešeni bez odgađanja ustupljeni novoustrojenim upravnim sudovima kako bi oni nastavili postupak po Zakonu o upravnim sporovima. Naravno ovdje bi bilo zanimljivo čuti kakva je stvarna situacija sa predmetima, izvlaštenja i koliko ima već sada sporova pred županijskim sudom. Ja mislim da to nije baš lagan postupak i da će ako je točna moja situacija da sada već ima oko 700 sporova, uz ostale upravne sporove na naša četiri suda to biti veliki teret a možda i kočnica, zato bi trebalo vrlo brzo dobiti izvještaj kako se stvari odvijaju. Jer je i u ovom Zakonu predviđeno da će se odlučivati na temelju usmene i neposredne javne rasprave i još sam čini mi se zapazio da se radi o vijeću a ne o sucu pojedincu to je daljnji teret u rješavanju ovih pitanja. Međutim, treba pohvaliti da se radi o izgradnji pravnog sustava logičnog u skladu s načelima demokratskog svijeta, zaštita je osigurana i ovaj Zakon treba poduprijeti i očekivati što bržu njegovu realizaciju u stvarnom životu i dobar uspjeh upravnih sudova. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. U ime Kluba IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

kažem navedena nadležnošću županijskih sudova po odredbama glave 5a zakona o izvlaštenju u suprotnosti je sa ustanovljenom nadležnošću upravnih sudova po zakonu o sudovima i Zakonu o upravnim sporovima u cilju jasnog razgraničenja itd. nadležnosti ustanovljenih sudova i odgovarajuće primjene važećih zakonskih postupovnih odredba ukazuje se potreba izmjene ove odredbe zakona što je apsolutno logično. I u tom dijelu sigurno je da zakon treba pozdraviti. No kada govorimo već o tom izvlaštenju znači do devedesete smo imali kako smo to nazivali eksproprijaciju, jasno je uvijek je bila potreba da se za neku cestu za neki vodovod za neku školu izvlasti dio od nečije nekretnine. Uvijek je to zahtijevao neki opći neki javni interes neki viši interes. Jasno taj netko tko je posjedovao tu nekretninu trebao je biti pošteno obeštećen. Međutim u pravilu tome nije bilo tako. Nije tako bilo do devedesete, pitanje da li je bilo i nakon devedesete. U čitavom nizu slučajeva barem po Istri tamo gdje je ta POternega seljaci seljaci Vrhunštine zasigurno nisu dobili zadovoljštinu, a pitanje je da li će i neki sutrašnji slučajevi npr. ono što imamo prilike pratiti kroz medije, slučaj Omble također biti pošteno obeštećen. Znači izvlaštenje kada je ono u javnom interesu apsolutno da ali izvođač, investitor, lokalna samouprava, država, netko treći posve je relevantno tog nekog trebala bi pošteno obeštetiti. Ako se to ne dogodi onda se sve to na na neki način pretvara u otimačinu. Otimačina kada se ekspropriiralo dešavala se do devedesete ali se tada barem gradilo neke tvornice, neke stanove, podizalo se gradove. Gradili su se neki energetski sustavi, hoteli

da budem ciničan ali se ništa u ovoj zemlji ne gradi. Želim vjerovati da ćemo postaviti jedan učinkoviti sustav i da ćemo naprosto pokrenuti te javne investicije i da ćemo kroz tu jednu formu iza sebe ostaviti neku novu vrijednost. Ono što međutim želim posebno naglasiti da u svim tim slučajevima treba uvijek vrednovati da se izrazim minuli rad generacija koje su stjecale koji su se za tu zemlju morali ne znam čega sve ne odricati. Znači jesam apsolutno za izvlaštenje tamo gdje je taj javni interes utvrđen ali neka se u svakom takvom slučaju vlasnika zemlje i plati, jednom riječju obešteti. Ako je netko s druge strane kroz tu zemlju došao recimo kroz pretvorbu onda može i bez svega ostati. Ako je netko kupovao zemlju kao što je to bio slučaj od poljoprivrednika kada su kupovali sada u zadnje vrijeme državnu zemlju za 1,3 jednu 078 08 kuna itd. a preko te zemlje treba preći neka voda, neka cesta neka struja neka mu se jasno plate neka mu se da neka druga zemlja, ali ne nemojmo dozvoliti da ti pojedinci ucjenjuju. Ne znam da li je to moguće sada revalvirati vjerojatno nije, ali bi o tome isto tako trebalo voditi računa. Onaj tko je u procesu nacionalizacije izgubio imovinu kao što kaže predsjednik Josipović nedavno u Jeruzalemu neka mu se njegovo vrati. Jasno ovo nije predmet ovoga zakona ali ovo je na neki način pozicija pozicija Ustavnog suda da nema razlike između domaćih građana odnosno stranaca. Znači svugdje gdje se utvrde neki opći interes za neku cestu za neku školu za neku prugu za neki vodovod, trafostanicu nije bitno nitko nema pravo jasno tome se suprostavljavati razumljivo da ima pravo staviti prigovor itd, ali ali koliko god da se danas neki pojedinci jagme da im se nešto urbanizira kako bi onda nakon toga mogli prodati u pravilu s druge strane ljudi ne žele posebne terete na svojim nekretninama znači opteretiti ih vodovodnim strujnim ili ne znam kakvim instalacijama. To je apsolutno logično zato jer nitko u svoju kuću ne želi neku blatnu industriju u svom gradu ne želi slušati zvuk neke turbine ili huk neke tribine ne mislim na one navijačke tribine ono bi pogotovo trebalo regulirati, mislio sam na one turbine za struju itd. Međutim svima je jasno da bez cesta bez da bez trafostanica, vodosprema industrija itd. jednostavno nema opstanka ovoj naciji nema napretka. I stoga apsolutno da Zakonu o izvlaštenju. Ali još jedanput time želim završiti onome kome se "izvlašćuje" dio nekretnine ili tu nekretninu opterećuje nekim teretom tog nekoga treba i dolično obeštetiti. Hvala lijepa. U ime kluba HDZ-a gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospođo zamjenice ministra sa suradnicima, kolegice i kolege. Klub HDZ-a podržat će Prijedlog podržat će Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o izvlaštenju iz razlog a jer se radi zapravo o usklađenju paralelnih zakona što je nužno radi pravilnog funkcioniranja cijelog pravnog sustava. Dosadašnjim odredbama Zakona o izvlaštenju u upravnom postupku se donosilo prvostupanjsko i drugostupanjsko rješenje, ustavna zaštita protiv drugostupanjskog rješenja je bila određena pred pred županijskom sudom kao obligatorna obzirom zbog složenosti i važnosti ovog upravnog predmeta kao obligatorna sudska zaštita. Obzirom da smo donijeli i novi Zakon o upravnom postupku ali i novi Zakon o upravnim sporovima i Zakon o sudovima kojima su ustrojeni upravni sudovi ne upravno sudovanje ne više kroz jedinstveni Upravni sud RH već u dva stupnja sudovanja ali i osnivanje 4 upravna suda prvostupanjska upravna suda i Upravnim sudom RH kao drugostupanjskim upravnim sudom a prije svega radi obveze osiguravanja se ne razumije./… jurisdikcije i radi omogućavanja kontradiktornosti u upravnom sudovanju. Stoga je ovaj prijedlog izmjena i dopuna logičan logičan nastavak nakon odrađivanja ustrojstva, djelokruga i načina rada upravnih sudova. Radi se o vrlo maloj izmjeni i još jedna izmjena. Dakle, usklađenje sa propisima iz područja graditeljstva, odnosno Zakona o građenju koje također smatramo da treba uskladiti. Dakle, ovim izmjenama i dopunom predlaže se da se kao potreban dokument više ne, da nije obveza prilaganja izvoda iz detaljnog plana uređenja iz razloga što se takva prostorno-planska dokumentacija više ne izrađuje već ostaje obveza prilaganja pravomoćne lokacijske dozvole. I u dosadašnjem zakonu stoji pravomoćna lokacijska dozvola. smo svi, koliko svi podržavamo brzine investicija i nastojimo skraćivati taj rok tu samo imam jednu laganu dvojbu. Lokacijska dozvola jest upravni akt. U upravnom postupku akti uglavnom postaju izvršni danom konačnosti. Dakle, drugostupanjskih rješenja. Pravomoćnost znači završetak postupka pred Upravnim Upravnim sudom, obzirom da znamo koliko ti postupci traju. Pitanje je koji je to rok potreban da bi se došlo do pravomoćne lokacijske dozvole u slučaju pokretanja upravnog spora. Ali sa stanovišta sigurnosti zaštite prava građana naravno da bi ovo bilo ispravnije samo je pitanje ravnoteže između dužine trajanja u praksi i onda mogućnosti kretanja u investiciju. Evo ovo je samo za razmisliti. U drugom članku se naravno zamjenjuje nadležnost za sudsku zaštitu sa županijskih sudova na mjesno nadležni Upravni sud. I utvrđuje se da su postupci izvlaštenja hitni što je bilo i u dosadašnjem zakonu. Evo, sve su ovo izmjene koje valja podržati. Ali naravno uz neke rekla bih popravke ovog zakonskog teksta kao što su onaj amandman Odbora za zakonodavstvo koji, ako sam dobro shvatila će predlagatelj prihvatiti. Dakle, u članku 4. u prijelaznim odredbama koje reguliraju šta sa predmetima koji su već pred županijskim sudovima koji jasno i nedvojbeno određuju da će se, da će županijski sudovi bez odgađanja, a u praksi se to već zna da će biti odmah, a i nema bojazni da županijski sudovi neće jedva dočekati da se riješe tih predmeta i da ih predaju predaju upravnim sudovima. Dakle, da će ih bez odlaganja ustupiti nadležnim Upravnim sudovima. I još jedna dvojba koja se stavkom drugim jasno jasno je stipulirano. Dakle, neće biti dvojbe da ti sudovi su onda dužni dovršiti te postupke prema odredbama novoga Zakona o upravnim sporovima i da će, da se sudovi obvezuju da će odlučivati na temelju usmene, neposredne i javne rasprave. Dakle, nalaže im se ovim Zakonom da provedu raspravu po načelu kontradiktornosti. Ono, mislim da su predani i još neki amandmani koji u sebi sadrže one primjedbe koje smo izrekli na Odboru na Odboru za pravosuđe, a to je u članku drugom kojim se mijenja članak 21a. stavak drugi koji sada glasi da sudska zaštita u postupku izvlaštenja osigurava se pred mjesno nadležnim sudovima. Tu treba zamijenit ovu množinu sa jedninom, dakle sa mjesno nadležnim Upravnim sudom, da ne bi izazivalo dvojbu da je moguće da istovremeno bi bila možda nadležna neka dva upravna suda. Ovim amandmanom će se ta dvojba riješiti, a jednako tako odredba ovog članka koja se dopunjuje i dodaje se novi stavak treći koji glasi: "Postupci izvlaštenja pred mjesno nadležnim upravnim sudovima su hitni." Naime, na upit predlagatelju da li je namjera predlagatelja bila da utvrdi hitnim postupke izvlaštenja samo pred sudovima ili da utvrdi hitnim kao što je to u dosadašnjem zakonu stipulirano da su ti postupci hitni u svakoj fazi svojoj, pa i u onoj upravnoj fazi, u fazi upravnog postupka. Volja je predlagatelja da oni u cijelom tijeku postupka i upravnom i sudskom budu hitni, pa onda to valja tako i stipulirati u zakonu. I stoga evo, ja ću predložiti jedan amandman u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice, dakle da se ovdje riječi "pred mjesno nadležnim upravnim sudovima" brišu i da ostaje dakle odredba da su postupci izvlaštenja hitni u svakom svom, u cijelom postupku i upravnom i sudskom. Evo iz razloga što je ovo zapravo usklađenje sa već postojećim i donijetim zakonom i da se evo sada u punoj mjeri osigurava, dakle jer se radi o jednom zaista osjetljivom pitanju izvlaštenja. Dakle, oduzimanja prava vlasništva koji je utvrđeno kao ustavna kategorija. I da zaista građanin mora imati punu zaštitu i u upravnom postupku, a jednako tako i punu sudsku zaštitu i u dva stupnja i kroz punu, kroz kontradiktornost u sudskom postupku. Mi ćemo ovaj zakon podržati. Hvala. Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke Liberalnih demokrata zastupnik gospodin Petar Baranović. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani izvjestitelji, kolegice i kolege. Ovo je jedan posve logičan materijal. I iz tog razloga postoji i konsenzus između dosadašnjim izvjestiteljima oko toga da li podržati ili ne ovaj prijedlog zakona. On je zapravo direktna posljedica stupanja na snagu novog Zakona o upravnom postupku i Zakona o upravnim sudovima. Dosadašnja praksa sa izvlaštenjem je praksa koja je te predmete davala pod jurisdikciju županijskih sudova kao sudova s punom jurisdikcijom koji mogu osigurati kontradiktornu raspravu javnost u postupku, a sve zbog naravno preuzetih obveza koje proizlaze iz Konvencije o ljudskim pravima i temeljnim ljudskim slobodama, članak 6. – Pravo na pravično suđenje. Međutim, naravno isto tako znamo da i kad su u pitanju izvlaštenja postoje uglavnom loša iskustva koja se odnose na probleme postizanja urbane komasacije kao temeljnog pretpostavka za realizaciju određenih projekata od javnog interesa, interesa RH. Isto tako znamo da se pojedini predmeti godinama povlače kroz sudove u RH. Stupanjem na snagu ovih novih zakona 1. siječnja 2012. godine došli smo u pravnu situaciju da se pojavljuje mogućnost paralelnog postupanja na županijskim sudovima i na upravnim sudovima što je neprihvatljivo jer ne osigurava pravnu sigurnost. Iz tog razloga je nužno potrebno bilo donijeti ovaj Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojim se svi predmeti izvlaštenja stavljaju pod sustav sustav upravnih sudova kao sudova koji sad temeljem ovih novodonesenih zakona, zakona koji su stupili na snagu imaju punu jurisdikciju i osiguravaju dakle pravno postupanje koje je u skladu sa Konvencijama o ljudskim pravima i temeljnim ljudskim slobodama, člankom 6. i principom pravičnog suđenja. Iz tih razloga Hrvatska narodna stranka će podržati donošenje ovog zakona. Smatramo ga iskorakom u izgradnji pravnog sustava RH, iskorakom iskorakom kada je u pitanju izvlaštenje kao vrlo bitan mehanizam u funkcioniranju pravne države, a isto tako mišljenja smo da će se predlagatelji zakona i Hrvatski sabor kao dom u kojem se zakoni donose i dalje morati potruditi u izgradnji pravnog sustava pa i kad je u pitanju mehanizam izvlaštenja radi njegove radi njegove bolje provedbe. I ono što je dobro i zbog čega ćemo podržati ovaj zakon naravno to je i to što je propisana hitnost postupka jer su iskustva u tom kontekstu dosada kod nas bila prilično loša. Hrvatska narodna stranka će podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo.

Uvaženi gospodine potpredsjedniče, zamjenici ministra, dame i gospodo zastupnici. Odmah na početku ću reći da će klub HDSSB-a podržati podržati ovaj zakon, ali ne na način da pričamo u hvalospjevima o ovom zakonu ili dosadašnjoj praksi koja je bila vezana za dosadašnji Zakon o izvlaštenju. Isto tako i za samu praksu koja je važila za samo izvlaštenje jer smatramo da ima niz propusta i niz nelogičnosti koji su dosada bili u samoj praksi i u predmetima samog izvlaštenja. bitna stvar koja se mijenja da se ukida nadležnost Županijskog suda i da cjelokupni postupak prelazi na Upravni sud, ali ono što želimo posebno istaknuti je da je ovdje bitna sama hitnost postupka koja dosada dosada u određenim predmetima nije bila primjerena nego i bez obzira na ogroman interes RH i bez i bez obzira na to što su svi vlasnici kao građani RH trebali biti zaštićeni u cjelokupnom postupku dosada je i ovdje na djelu bila određena hitrokracija, osim u određenim iznimkama, a to je bilo vezano uz Zakon o golfu uz koji je bio vezan i niz, ne želim reći da golf igrališta nisu potrebna Hrvatskoj, ali upravo uz taj zakon je bilo vezano i niz niz propusta i niz ja bih rekao i kriminalnih radnji. Isto tako se po hitnom postupku rješavala i to pred izbore početak određenih dionica na gradnji Koridora VC, posebno oko Đakova gdje su Hrvatske autoceste u roku od 7 dana izvlastili jednu tvrtku evo na području grada Đakova gdje do dan danas nije riješen upravni spor koji traje i gdje da li zakinuta osoba i zakinuti vlasnik tog zemljišta nije još uvijek u mogućnosti naplatiti ono što je čak i pogodbom i nagodbom sa Hrvatskim autocestama dobivao jer taj postupak nije završen. Kažem prije svega je bitna hitnost postupka i ono što ovim zakonom nije definirano nije definirano i mogućnost isključenja jer ovdje se ne radi o onome što su radili komunisti tamo iza 2. svjetskog rata kada su u trojkama čistili slavonske tavane, ukoliko netko nije želio ući u određene zadruge, ovdje se radi prije svega o interesu RH i posebno začuđuje što evo predlagača niti u ovom zakonu ne smatra RH, smatra je odnosno samo u ovom užem užem smislu države i bitan je samo interes RH dok ponovno evo ovim izmjenama zakona nije stavljen interes lokalne samouprave, isto tako ni regionalne samouprave koji interesi uopće nisu stavljeni stavljeni u zakon. I vrlo je teško dokazati da neka cesta, neki objekt značajan za povećanje standarda života građana u jedinicama lokalne samouprave ili u regionalnoj samoupravi teško je dokazati da je on ujedno i od većeg interesa za RH. Tako je danas, morate biti svjesni, vrlo teško izgraditi određene nove županijske ceste, nove lokalne ceste jer jednostavno vlasnici tog zemljišta ponukani onim što se dešavalo posebno oko Dugobaba u Dalmaciji prilikom otkupa zemljišta i u nekim dijelovima u Slavoniji kada su plaćane enormne cijene za zemljište dok je većina građana dobivala minimalne cijene zemljište kada je građen koridor VC traže enormne iznose za nekoliko desetaka kvadrata koje ionako ne koriste. tražimo da se u Zakon ugradi i interes lokalne i regionalne samouprave, kako upravo lokalna i regionalna samouprava ne bi morala dokazivati da je jedna županijska cesta koja povezuje dvije općine i dva sela i od interesa za Republiku Hrvatsku jer taj postupak je izuzetno dug i vrlo teško je probiti bez obzira što se vlast promijenila probiti odnos koji vlada u Hrvatskoj 20 godina da da je vrlo teško kada netko postane ministar doći do samog ministra, jer vrlo brzo gubi interes ne samo za sredinu iz koje je potekao nego gubi interes za probleme lokalne i regionalne samouprave. Dakle to je prva i najvažnija zamjerka koje je vezana za ove izmjene i dopune Zakona. Druga stvar što definitivno u Zakon treba ugraditi kako bi se upravo spriječila i mogućnost korupcije, mogućnost kriminala, ali isto tako kako bi se zaštitila i Republika Hrvatska ali dosadašnji vlasnik da upravo treba odrediti tijelo koje procjenjuje vrijednost određene nekretnine, vrijednost određenog zemljišta koja je bitna za Republiku Hrvatsku. Prije je to radila porezna uprava, danas to rade ovlašteni sudski procjenitelji ali mislim da Vlada Republike Hrvatske treba odrediti nadležna tijela koja će vršiti procjenu određenih nekretnina i dati još tržišnu vrijednost kako oni koji ulaze u eventualnu i moguću nagodbu ne bi za nekoliko mjeseci ili nekoliko godina završili ovaj pod paskom USKOK-a, Državnog odvjetništva, na kraju krajeva i u Remetincu ako u njemu još ima dovoljno mjesta. Sljedeći problem a možda i najvažniji problem je upravo hitrokracija koja nije nikada zaživjela i godinama se vuku sporovi ne samo na županijskim, nego vjerojatno će se vući na upravnim sudovima ukoliko doista ne saživi brzina tog postupka i hitnost samog postupka. Ono što je možda bitno ovdje spomenuti da su određenim zakonima koji nisu imali u prošlom sazivu, koji nisu imali obzirom da se radi o organskim zakonima, koji nisu imali kvalificiranu većinu da su izmijenjena i određena sjedišta sudova i da su mnogi posebno općinski sudovi izgubili ne samo svoje sjedište nego i mogućnost upravo ovakvih predmeta, obzirom da evo na primjer općinski sud u Đakovu jedan veliki dio suda odnosno svi kazneni predmeti prebačeni su u daleko manji sud koji ni nema adekvatan prostor, a obzirom da je imao izuzetan manjak predmeta dakle kazneni postupci se sada vode u Našicama, iako od Đakova do Našica vozi samo jedan autobus i to samo jednom dnevno što povećava i ogromne troškove samim građanima. Isto tako i nadležno državno odvjetništvo je prebačeno iz Đakova i ima sada sjedište u Našicama. Evo, obzirom da je to stvar ovog pravosuđa tražimo također da se u hitnu proceduru stavi ponovno izmjena Zakona o sjedištima sudova, jer ono je doista bio skandal nad skandalima i nije prošao samo Đakovački sud na takav način nego i niz drugih sudova u Republici Hrvatskoj. Sljedeći problem koji je direktno vezan za ovaj Zakon o izvlaštenju a nije definiran zakonom to je upravo vlasništvo Republike Hrvatske koja se također ponaša kao pojedini vlasnici određenih nekretnina koji se nalaze na putu eventualno sada na autocesti za Dubrovnik ili od Osijeka prema Mađarskoj granici, ili tamo od Sredanaca do Save, to je upravo Republika Hrvatska koja u svom vlasništvu ima ogromne površine zemlje koje su u prostornim planovima i generalnim urbanističkim ali prije svega prostornim planovima ušli u građevinske zone jedinica lokalne samouprave i bez obzira na niz radi se dakle o mogućnosti proširenja industrijskih zona, rekreacijskih sadržaja, koridora za prometnu infrastrukturu i bez obzira na niz zahtjeva pa i ovoj Vladi koji su upućeni upravo za izvlaštenje same Republike Hrvatske i prebacivanje tog zemljišta u vlasništvo jedinica lokalne samouprave, do dan danas nije napravljen niti niti jedan odgovor, nadam se da to neće biti tako osim onog sporadičnog slikanja bivše predsjednice Vlade pred same izbore kada je određenim jedinicama lokalne samouprave darivala određene nekretnine, pod vrlo različitim uvjetima, tako da je grad Đakovo dobio bivšu upravnu zgradu PIK-a Đakovo popularnu Mimozu koje se treba odreći u korist države gotovo 30 milijuna kuna, a zgrada je potpuno potpuno devastirana jer od 2000. vlasnik te nekretnine Republika Hrvatska. Ja jednostavno kao gradonačelnik tog grada mogu kazati Vladi hvala lijepo na takvom poklonu ali pod takvim uvjetima taj poklon ne možemo prihvatiti. Na žalost ni ova vlada ne pokazuje nikakav sluh da se taj problem riješi, a ima nedostatak prostora a to je pokazao i slučaj svih ovih izvješća državne revizije gdje su se ministarstva ponašala kao pijani krčmari pa su živjeli u iznajmljenim prostorima po znatno visokim cijenama gdje su se vjerojatno mogla napraviti tri nova Markova trga i tri nova sjedišta Vlade. Dakle, ono što tražimo kao Klub HDSSB-a da obzirom da su ovo izmjene i dopune Zakona da samo ministarstvo pravosuđa shvati sve ovo što sam rekao i da ugradi u nove izmjene i dopune zakona ili u novi zakon novi zakon jer ni RH se ne ponaša sukladno standardu dobrog gospodara ali isto tako koči evo u ovom slučaju razvoj jedinica lokalne i regionalne samouprave. i ono što posebno tražimo dakle hitnost ovoga postupka jer niti građani niti RH ali isto ni jedinice lokalne i regionalne samouprave koje moraju biti ugrađeni u zakon jer i one imaju interes od od općeg društvenog interesa ne samo RH moraju biti ugrađene u ovo. I to je tijelo koje je vezano za procjenu vrijednosti nekretnine koja mora biti tržišna tržišna jer svaki vlasnik ima pravo na naknadu koja ne može biti kao ona naknada koja je važila za vrijeme socijalizma ne samo kada su se čistili tavani i kada su rađeni u mnogim jedinicama lokalne samouprave novi stambeni blokovi gdje je praktično vlasnik koji je eventualno imao kod nas u Slavoniji 10 hektara zemlje koja mu je oduzeta radi te gradnje nije dobio naknadu koja je bila dovoljna da sam sebi kupi dakle ono što je nekad bilo njegovo jedno gradilište. Dakle, podržavam ovaj zakon ali tražimo da se s obzirom da su ovo isključivo samo izmjene da vrlo brzo ide jedna cjelokupna izmjena ovog zakona gdje će i u opći interes biti uključene jedinice lokalne i regionalne samouprave i na taj način će se postići decentralizacija ali koja u svakom slučaju treba pratiti i ona fiskalna. Hvala lijepa. Završili smo sa raspravom po klubovima. Krećemo sa pojedinačnom raspravom. Prva za raspravu se prijavila gospođa Ingrid Antičević-Marinović. Nema je gubi pravo na raspravu. Sljedeća za raspravu se prijavila gospođa zastupnica Vesna Fabijančić-Križanić. Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče. Zamjenice ministra. Evo donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ovlaštenju po hitnom postupku doista je nužno radi jasnog razgraničenja nadležnosti ustanovljenih sudova, jer je nadležnost županijskih sudova po odredbi glave 5a Zakona o izvlaštenju u suprotnosti sa ustanovljenom nadležnošću upravnih sudova po Zakonu o sudovima i Zakonu o upravnim sporovima. Po sada važećim odredbama županijski sudovi su nadležni u postupanju po tužbi protiv drugostupanjskih rješenja o izvlaštenju primjenom Zakona o upravnim sporovima. S obzirom da su upravni sudovi, sudovi pune jurisdikcije imaju pravo i dužnost kontradiktorno raspravljati te samostalno izvesti i ocijeniti dokaze pa su stoga ostvareni uvjeti za odgovarajuću pravnu zaštitu u postupanju po tužbama protiv drugostupanjskih rješenja o izvlaštenju. Ono što je vrlo važno je da se ovim izmjenama izbjegava da o istoj stvari sude dva suda, a kako bi se udovoljilo i članku 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i omogućilo kontradiktorno raspravljanje te utvrđivanje i činjeničnog stanja u predmetima izvlaštenja odstupa se od načela da upravni sud rješava u nejavnoj sjednici već se regulira da upravni sud odluči odluči na temelju usmene neposredne i javne rasprave u upravi stvari izvlaštenja što je zbog same složenosti problematike i zaštita vlasništva doista od interesa. Ono što je dobro je i da su postupci izvlaštenja hitne naravi, ta odredba hitnosti je izuzetno važna jer znamo iz prakse da su ti postupci vrlo dugotrajnog trajanja. Stoga zbog svega ovog naprijed što sam navela smatram da valja podržati ove izmjene i to doista po hitnom postupku. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Sljedeća za raspravu se prijavila zastupnica gospođa Đurđica Plančić. (SDP)** Hvala. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana zamjenice ministra sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Na samom početku izlaganja reći ću da podržavam donošenje ovih izmjena i dopuna zakona jer se njima rješava nadležnost u sudskoj zaštiti u postupcima izvlaštenja koja se sada povjerava mjesnim nadležnim upravnim sudovima odnosno Visokom upravnom sudu RH umjesto županijskom sudu a za što sada imamo stvorene zakonske uvjete po Zakonu o sudovima i Zakonu o upravnim sporovima. Time se osigurava odgovarajuća pravna zaštita u postupanju po tužbama protiv drugostupanjskih rješenja o izvlaštenju pred upravnim sudovima. Donošenje ovih izmjena posebno je važno za predmete koje su u prijelaznom razdoblju rješavani pred sada nenadležnim županijskim sudom. Neću se dalje upuštati u obrazlaganje ovih izmjena već ću potaknuta vlastitim iskustvom kao iskustvom kolega čelnika jedinica lokalnih samouprava na otocima i obali iskoristiti prigodu i upozoriti na nužnu potrebu daljnjih izmjena ovog zakona kako bi se riješile dubioze u bespuću hrvatskog zakonodavstva i pravosuđa koje opterećuju pa čak dovode u pitanje mogućnost funkcioniranja nekoliko jedinica lokalnih samouprava na području Dalmacije. Kako nisam pravnik pokušat ću što jednostavnije i kraće obrazložiti vrlo složeni i težak problem i to s nešto drugačijeg stajališta. Smatra se naime da u pravnom sustavu RH definitivno napušteno društveno vlasništvo sa svim pravnim … ovog instituta. Prema Zakonu o eksproprijaciji ako je bio utvrđen opći društveni interes pravo vlasništva oduzimalo se vlasnicima u korist društvenog vlasništva. Eksproprirani vlasnik imao je pravo na pravičnu naknadu koja se određivala u posebnom upravnom postupku a plaćao je onaj tko je na nekretnini stekao pravo korištenja upravljanja i raspolaganja. Prema Zakonu o građevinskom zemljištu svo građevinsko zemljište unutar naselja bilo je po sili zakona preneseno u društveno vlasništvo. Ako se radilo o neizgrađenom građevinskom zemljištu vlasnik je zadržavao pravo korištenja korištenja … u posebnom upravom postupku zemljište nije oduzela iz posjeda bivšeg vlasnika tj. dok se ne … Općina je nakon deposesije mogla u posebnom upravnom postupku zemljište dodijeliti drugoj osobi koja onda stjecala pravo korištenja po pravilu radi izgradnje nekog objekta. Općina je tu imala funkciju svojevrsne transmisije u prijenosu prava korištenja s bivšeg vlasnika na novog korisnika budući da je direktan prijenos bio zabranjen. Bivši vlasnik je … imao pravo na pravičnu naknadu koja se određivala prema Zakonu o eksproprijaciji a naknadu je isplaćivala općina i to po članku 37 Zakona o građevinskom zemljištu. S druge strane novi korisnik je kod dodjele zemljišta trebao općini platiti i među ostalim i naknadu za bivše vlasnike. Zakon o izvlaštenju stupio je na snagu 1994. godine i tada je prestao važiti Zakon o eksproprijaciji. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima stupio je na snagu '97. godine i tada je prestao važiti Zakon o građevinskom zemljištu. Stupanjem na snagu ovog Zakona definitivno je prestao postojati društveno vlasništvo nad nekretninama u Republici Hrvatskoj pa je prestala i funkcija općine sada jedinice lokalne samouprave kao transmisije između nosioca tog prava kod njegovog prometovanja. Ako je proglašen interes Republike Hrvatske nekretnina se može izvlastiti za neku svrhu, a vlasništvo nad istom nekretninom stječe druga osoba korisnik izvlaštenja. Naknadu o tržnoj cijeni dužan je uvijek platiti korisnik izvlaštenja, dakle onaj tko u izvlaštenju stječe vlasništvo. Toliko o zakonima, a sada malo o praksi. U sadašnjoj upravnoj i sudskoj praksi u slučajevima kada je bila izvršena deposesija po Zakonu o građevinskom zemljištu naknada se bivšim vlasnicima utvrđuje prema članku 46. i 47. Zakona o izvlaštenju koji propisuje da se odredbe Zakona o izvlaštenju primjenjuju na započete postupke određivanja naknade u kojima do stupanja na snagu Zakona o izvlaštenju nije donesena pravomoćna odluka. Međutim, i dalje se primjenjuje i članak 37. Zakona o građevinskom zemljištu po kojem je naknadu dužna platiti općina. Na navedeni način nastaje bez ikakvog stvarnog i pravnog razloga različitost u pogledu pasivne legitimacije kod plaćanja naknade. Ondje gdje je bila izvršena eksproprijacija ili izvlaštenje naknadu plaća korisnik koji je nekretninu dobio u vlasništvo. Dočim tamo gdje se radilo o deposesiji naknadu plaća jedinica lokalne samouprave na čijem se području nekretnina nalazi bez obzira kome je ista bila dodijeljena i tko je nakon stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima na njoj stekao vlasništvo. Ovakav dualizam nema ni pravno tehničkih ni pravno gospodarskih opravdanja, za posljedicu ima i svojevrsno neosnovano bogaćenje na strani novih korisnika sada vlasnika koji je nekretninu stekao a nije ju dužan platiti već i za to, za njega je dužna učiniti jedinica lokalne samouprave te protivno svim općim pravnim načelima građanskog prava. Držim da je stupanje na snagu citiranog članka 47. i 46. Zakona o izvlaštenju taj je propis derogirao kao lex posterior članak 37. tada još važećeg Zakona o građevinskom zemljištu koji je bio i ostao protivan osnovnom principu Zakona o izvlaštenju, a taj je da naknadu izvlaštenoj osobi plaća onaj tko na osnovu izvlaštenja stječe vlasništvo. Osobito je apsurdna primjena isključivo jednog stavka članka 37. bivšeg Zakona o građevinskom zemljištu i to isključivo u pogledu pasivne legitimacije jedinice lokalne samouprave nakon što je taj Zakon kao cjelina prestao važiti. Ovako nelogično i nepravedno postupanje sudske i upravne prakse po mom mišljenju treba okončati na način da se kroz izmjene i dopune Zakona o izvlaštenju izrijekom propiše da je obveza na plaćanje uvijek na strani onoga tko je nekretninu stekao u vlasništvu, te da se taj propis primijeni i u slučaju određivanja naknade za nekretnina …/Govornica se ne razumije./… u primjeni bivšeg propisa o građevinskom zemljištu u društvenom vlasništvu. moglo bi se propisati solidarna odgovornost jedinice lokalne samouprave i stjecatelja sa pravom regresa u korist jedinice lokalne samouprave, a poželjno bi bilo zakonom propisati ili založno pravo izabrano …/Govornica se ne razumije./… raspolaganja do plaćanja naknade i ispunjenja regresne obaveze. Ovi prijedlozi imaju višestruku svrhu. Prvo, postići poboljšanje pravnog položaja deposediranih bivših vlasnika. Drugo, postići da naknadu prema njima snosi onaj tko je nekretninu stekao u vlasništvo ili njegov slijednik. I treće, otkloniti pravnu nesigurnost u onoj materiji posebno u odnosima između jedinica lokalne samouprave i osoba koje su nekretnine stekle. Svu ozbiljnost ove problematike ilustrirat ću konkretnim primjerom svoje jedinice lokalne samouprave, grada Starog Grada na Hvaru koji je dužan bivšim vlasnicima u više postupaka isplatiti gotovo 50 milijuna kuna za zemljište koje je bilo deposedirano davne '86. godine i dodijeljeno trećim osobama koji su sada njegovi vlasnici. Te treće osobe odbijaju na bilo koji način sudjelovati u plaćanju naknade, te je grad protiv njih primoran voditi dugotrajne i skupe postupke s neizvjesnim ishodom, dok s druge strane nema načina da ne isplati naknadu bivšim vlasnicima za zemljište koje nikada nije bilo niti će biti vlasništvo grada. Da li grad s godišnjim proračunom od svega desetak milijuna kuna može ovaj teret podnijeti mislim da je suvišno elaborirati već i sami možete prosuditi. Upozoravam na ovaj ozbiljan problem koji dugi niz godina opterećuje nekoliko jedinica lokalne samouprave Dalmacije i očekujem da će ova Vlada naći neki način da ga vrlo brzo riješi. Hvala vam. Zahvaljujem. Sljedeći za raspravu zastupnik gospodin Igor Češek. Nema ga, gubi pravo na raspravu. Više nema nitko prijavljen za raspravu. Ja bih molio zamjenicu ministra, gospođu Sandru Artuković Kunšt u ime predlagatelja. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, hvala poštovane zastupnice i zastupnici na sadržajnoj raspravi. Ja ću ponoviti ovo što smo rekli u uvodnom dijelu. Dakle, predložili smo samo procesne izmjene da bi osigurali odgovarajuću primjenu procesnih odredbi i zapriječili daljnju situaciju da imamo dva različita suda koji rješavaju postupke iste tematike. Upravo da bi riješili ovaj problem kroz hitni postupak i da bi osigurali mogućnost primjene tih odredbi odmah nismo se upuštali u ono što je problematično i što ste vi sad imali prilike ovdje iznositi u Zakonu o izvlaštenju. Dakle, materiju materijalno-pravnih odredbi Zakona o izvlaštenju uredit ćemo u kasnijem zakonu, pa evo, a o amandmanima ćemo se očitovati naknadno. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. Rasprava o tekstu zakona je završena. Glasovat ćemo kada se steknu uvjeti.